Rasprava je zaključena. Dajem na glasovanje Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za razvojnu politiku u fiskalnom, socijalnom, financijskom sektoru. hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 508 Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog smo primili u pretince. Utvrđivanjem dnevnog reda primili smo prijedlog predlagatelja da se zakon raspravi u hitnom postupku što je i usvojeno. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, sukladno članku 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Izvješća sa sjednica odbora primili smo na klupe ovdje tijekom sjednice. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Da. Državni tajnik gospodin Marić. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Dakle, kratko ugovor o zajmu za razvojnu politiku, fiskalnu, socijalnom i financijskom sektoru ima za cilj jačanje upravljanja javnim financijama, otpornosti socijalnog sektora te povećanje učinkovitosti i stabilnosti financijskog sektora, a u svrhu unapređenja programa gospodarski reformi koje će Vlada Republike Hrvatske poduzeti i poduzima u srednjoročnom razdoblju kako bi povećala gospodarski rast i postigla napredak u pristupanju Što se tiče samih detalja zajma, zajam je odobren po izuzetno povoljnim uvjetima. Iznos 200 milijuna eura odobren je na 15,5 godina s kamatnom stopom koja se računa kao kombinacija odnosno zbroj šestomjesečnog libora uvećanog za fiksnu kamatnu maržu. Ako to prevedemo na izračun u smislu kamatne stope, dobivate kamatnu stopu od oko 2%. Što se tiče povlačenja sredstava iz zajma moguće je čim ovaj zakon odnosno prođe ovu raspravu i bude potvrđen u Saboru, jer nema nikakvih drugih preduvjeta koje treba ispuniti. Isto tako treba reći da je ovaj zajam programski, a ne projektni što znači da sredstva zajma ulaze u ukupnom iznosu u proračun. Republika Hrvatska odnosno Vlada planira povući ova sredstva već u veljači 2010. godine. Međutim ipak smo ostavili jedan možemo tako reći osigurač da je efektivnost toga zajma odnosno da postoji datum 30. travnja do kada bismo trebali realizirati ova sredstva. Dopustite mi isto tako da kažem nešto što je i gospodin koji je šef Ureda svjetske banke u Republici Hrvatskoj u Zagrebu rekao prilikom potpisivanja zajma da je ovo isto jedan od ja bih rekao pokazatelja povjerenja i na neki način potvrde ispravnosti ekonomske politike Republike Hrvatske i na koji kako način Svjetska banka i međunarodne financijske institucije vide ovo što mi radimo odnosno u kojim planovima nastojimo određene stvari provesti. Treba isto tako reći da ovaj zajam je potpisan usudio bih se reći, ne mogu reći sa sigurnošću sve ali velika većina zemalja koja je ovakav jedan zajam dobila od Svjetske banke jedan od osnovnih preduvjeta za takvo nešto bio je potpisan Stand-by aranžman sa MMF-om. U slučaju Hrvatske vi vrlo dobro znate da mi to od početka nismo učinili, međutim svejedno smo uspjeli zaista pokazati i određene kriterije, ispuniti određene kriterije ali naravno i jasno prezentirati i pokazati koje su to daljnje mjere koje Vlada Republike Hrvatske planira učiniti prije svega naravno na području upravljanja javnim financijama, socijalnoj politici ali isto tako jedna važna komponenta ovog ukupnog zajma i trošenja sredstava bit će vezana za čitav niz zakona koje smo mi ovdje odnosno vi donijeli. Raspravljali smo ih ovdje iz područja financijskog sustava gdje smo napravili značajan napredak ali naravno sama ta dodatna implementacija će iziskivati još i dodatne napore i sredstva. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Žele li predstavnici odbora uzeti riječ? Ne. Ako ne onda prelazimo na raspravu po klubovima. U ime kluba SDP-a uvaženi kolega zastupnik Davor Bernardić. Izvolite, kolega.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Ono što ću na početku reći je da živimo u državi u kojoj kad se jedan ovakav sporazum sklopi ma koliko god bio pod povoljnim uvjetima onda je on uspjeh. I to smo slušali i prethodnoj Vladi da rekordno zaduženje znači uspjeh, no međutim imamo priliku i u ovoj novoj konstelaciji Vlade također

koji se treba vraćati u eurima i to je dug koji je na kraju krajeva i vanjski dug. Objašnjenje sredstava na koje će se utrošiti financiranje upravo sa ovih 200 na ovih milijuna eura kreditnog zaduženja glasi da će biti korištena za jačanje upravljanja javnim financijama otpornosti socijalnog sektora te povećanje učinkovitosti i stabilnosti financijskog sektora. Dakle, na sve korisnike državnog proračuna kao što je kolega državni tajnik rekao programski a ne projektni, dakle za konsolidaciju proračuna u slijedećem razdoblju i stoga ne čudi da će se on konzumirati već u veljači ove godine jer zasigurno uz povećane prihode kako su oni planirani u samom državnom proračunu za 2010. godinu a koji definitivno se ne mogu ostvariti budući da se ne računa na višak doprinosa sa osnova poreznog opterećenja rada budući da se ne može ni planirati višak s osnove povećanja poreza na dodanu vrijednost očito je da postoje problemi u financiranju državnog proračuna i zato će se konzumirati ovaj kredit upravo u veljači slijedeće godine. Programski a ne projektni. Zašto? Zato jer danas smo imali jednu od rijetkih mjera za povećanje tj. poticanje hrvatskog gospodarstva a ona je vezana sa jamstvenim fondom iza kojeg će stati Hrvatska država u iznosu od 2 milijarde kuna. No, taj jamstveni fond i te 2 milijarde kuna također ulaze u bilancu javnog duga, u konačnici je to povećanje javnog duga Republike Hrvatske. A kakav je dug opće države najbolje govori podatak da je u odnosu na zadnjih pet godina dug opće države nevezano da li je on vanjski ili unutarnji dug preko 108 milijardi i 50% veći nego na primjer 2003. godine a da su država i jamstva iza kojih je država stala nevezano da li su ona domaća ili strana preko negdje oko 50 milijardi kuna. Znači, država je zajedno sa jamstvima centralna država dužna preko 20 milijardi eura. No međutim, kada No međutim, kada Svjetska banka daje zajam onda daje zajam i da malo ohrabri pa je tako vjerojatno nakon odlaska premijera Sanadera zajam od 200 milijuna eura u odnosu na zajam prošlogodišnji od 100 milijuna eura koji je također konzumiran od IBRD-a a IBRD je član grupacije Svjetske banke tj. Međunarodna banka za obnovu i razvoj, znači nakon prošlogodišnjeg zaduženja od 100 milijuna eura odobren je novi zajam od 200 milijuna eura pa nešto usudio bih se reći i na brk premijerke Kosor da ju se ohrabri možda u nekim nastojanjima da provede neke reforme. No međutim, to već slijedeće godine neće moći biti slučaj ukoliko tih reformi neće biti. gospodarskim reformama u srednjoročnom razdoblju mi iz kluba SDP-a a vjerujem i iz ostalih oporbenih klubova bi htjeli vidjeti koje su to reforme, koji su to potezi, koji je to set zakona koji nije čista prilagodba zakonodavstva s Europskom unijom a koja će smanjiti odnosno stimulirati sve one stvari koje Hrvatsku čekaju na putu u Europsku uniju a prije svega koje mogu biti garancija dugoročnog održivog razvoja. Tako da ono što definitivno treba reći je da Svjetska banka je ovaj zajam dala nešto na brk premijerke Jadranke Kosor, manje na stanje u državnim financijama i na ministra Šukera ali svjesna da ukoliko neda zajam, ukoliko trenutno ne spasi proračun i ne krpa likvidnost u vrlo kratkom razdoblju da bi Hrvatska mogla upasti u još ozbiljnije probleme a koliko su ozbiljni ti problemi najbolje govori to što Svjetska banka svake godine redovno u svojim izvješćima upozorava na probleme koji se godinama ne rješavaju, odnosno s kojima se Hrvatska susreće. Javna potrošnja 50% bruto društvenog proizvoda a kažu istraživanja da više od 35% ima negativne posljedice na gospodarski rast, to osjetimo najbolje s gospodarskim padom u prošloj i u ovoj godini. Hrvatska se financirala potrošnju većim oporezivanjem što je dugoročno neodrživo, u konačnici bi to trebalo biti manje. Također packa Svjetske banke veće oporezivanje u ovoj godini je posebno primjetno kroz uvođenje nekoliko novih poreza definitivno kriva i loša poruka svim investitorima kako domaćim tako i stranim. Vanjski dug kao postotak izloženosti u odnosu na ono koliko se može vratiti izvozom kao jedinim proizvodom koji može financirati javni dug jer mi vanjski dug moramo vraćati u eurima je velik i premašio je bruto domaći proizvod. Vanjski dug je u Hrvatskoj preko 43 milijarde eura i veći je od svega što se u godini dana u Hrvatskoj proizvede. A dio te proizvodnje bruto društvenog proizvoda u Hrvatskoj se proizvede i temeljem novog zaduživanja. Realnost je surova i gruba. Zaduženi smo više nego što mislimo, izloženi smo više nego što mislimo. Bez novog zaduživanja ne možemo financirati elementarne stvari. Četvrta opaska. Napredak u reformama je nedovoljan i to slabi fiskalnu konsolidaciju. Također jedna ocjena Svjetske banke. Subvencije i transferi i dalje predstavljaju lavovski dio rashoda države, čitam, tako je i napisano. Hrvatska troši 20% sveukupne potrošnje opće države na plaći. Sve su to napomene koje Svjetska banka svake godine redovno izlaže Republici Hrvatskoj na kojima ne da nije napravljen napredak, nego statistika se pogoršava iz godine u godinu. Stoga je i dodatak ovom ugovoru dodatak sa osnova fiskalne konsolidacije, a vezano je na par stvari, vezano je na zamrzavanje plaća, vezano je za nemogućnost novog zapošljavanja, no međutim to će i dalje ostati nedovoljno, pogotovo u sljedećoj godini ukoliko prave i gospodarske strategije ne budu napravljene. Danas smo imali priliku svjedočiti povećanju javnog duga kroz jamstveni fond, no međutim to je prva takva mjera koja je zapravo i došla u ovaj Parlament. Kada smo rekli da je ona prekasna zaista smo to i mislili, budući da je Europska komisija pa i SDP kao odgovorna oporba predložila mjere za oporavak i izlazak Hrvatske iz krize prije nešto više od godinu dana. Ono što za kraj moram reći je da je ovaj zajam, i to ću ponovit, u ovoj godini zbog promjene na čelu Vlade više na povjerenje manje na ono što stoji, u fiskalnoj konsolidaciji, odnosno manje na ministra Šukera, više na Jadranku Kosor, ali da već sljedeće godine to neće moći biti slučaj i da ćemo se sljedeće godine, ukoliko se gospodarske reforme o kojima se priča, koje definitivno kroz ovaj jedan zajam se neće postići budući da je i cilj ovog zajma takav programski kao što ste i sami rekli da se sve slije u državni proračun što se vidi i iz objašnjenja. Ukoliko se Ukoliko se po tom pitanju bitno i ništa značajnije ne napravi definitivno sljedeće godine nećemo moći uživati takvo povjerenje međunarodnih financijskih institucija. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Imamo jednu prijavu ispravka navoda. Kolega zastupnik Davor Huška, izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Pa evo ispravak je dva navoda od cijelog niza. Kaže kolega Bernardić da je kredit dobiven na brk premijerke Jadranke Kosor. Mislim da to svi znamo da je nemoguće da se na takav način dobivaju krediti. Ovaj zajam je potvrda ispravnosti, kako smo čuli od državnog tajnika, ekonomske politike koju vodi Republika Hrvatska i bez korištenja aranžmana Međunarodnog monetarnog fonda. Isto tako, kolega je rekao da će se kredit konzumirati u veljači sljedeće godine. To nije točno. Vidimo ovdje da je rok za povlačenje sredstava 30. travanj 2010. godine, a naravno nezadovoljni su SDP-ovci kad se zadužujemo na domaćem tržištu kao država, posebno nezadovoljstvo izražavaju kad se zadužujemo uz ovako povoljne uvjete, znači uz kamatnu stopu od oko 2% na 15 i pol godina na vanjskom tržištu. Ne znam što nam na kraju ostaje po njihovom, jedino tiskanje novca, a to smo probali u bivšem sistemu pa baš nije najbolje funkcioniralo. Hvala lijepo. Dalje slijedi rasprava u ime kluba HDZ-a, uvaženi kolega zastupnik Goran Marić. Izvolite, kolega Marić. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, cijenjeni kolegice i kolege. U zadnji tren moram raspravu svoju usmjerit u drugom pravcu poslije izlaganja kolege u ime Kluba zastupnika SDP-a, samo nisam shvatio hoće li Klub zastupnika SDP-a glasovati za ovaj prijedlog zakona ili protiv. A još ne znate. Ali prilično dosta kritika sam čuo na ovaj prijedlog zakona. Počelo se sa kako se hvalimo sa novim zaduživanjima. Nije se uspjeh zadužiti. Pa naravno da se nije uspjeh zadužiti. To je logično, to je ispravna konstatacija. Ali je se uspjeh zadužiti na 15 i pol godina, 200 milijuna eura uz samo 2% kamatu. To je doista uspjeh i to je doista potvrda povjerenja najvažnije međunarodne financijske institucije u gospodarsku politiku Vlade. Jer ta financijska institucija je i do sada pokazala puno puta povjerenje u politiku našu. 50, 45 odobrenih zajmova, milijardu 940 milijuna eura, 51 darovnica u vrijednosti 72 milijuna dolara itd. I ovaj zakon koji nije projektni nego programski, u cilju jačanja upravljanja javnim financijama, otpornosti socijalnog sektora i povećanje učinkovitosti i stabilnosti financijskog sektora doista će dobro doći Republici Hrvatskoj. Kamo sreće da ovakvih zajmova imamo više. Klub HDZ-a naravno da podržava ovaj prijedlog zakona zaključivanja ugovora za Europskom bankom za obnovu i razvoj, ali ne mogu ne ne primjetiti, zadivljuje me lakoća zaključivanja kolege o razlozima davanja kredita Republici Hrvatskoj. To je takva lakoća zaključivanja, pa čak se pozivamo i na određena istraživanja, ali neka istraživanja kolega Bernardiću, kažu da u prosjeku čovjek u zaključivanju upotrijebi 10% mozga i 7% baze podataka i uvijek misli da je 100% u pravu. Računica jednostavno ne valja. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo, kolega Marić. Ispravak navoda, kolega Bernardić. Izvolite. Ispravit ću jedan netočan navod kada ste rekli, kolega Marić, da je ovo zaduženje uspjeh. Ovo zaduženje je normalno zaduženje kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Na taj način se zadužuju većina svih ostalih zemalja kod te institucije. Ono nije uspjeh, to je nešto normalno. Nemojmo od normalnih stvari raditi trijumf. Samo to pokušavamo reći. Budimo na zemlji, čvrsto na zemlji, jer ukoliko ne budemo moglo bi nam se dogoditi da brzo proskližemo. Slijedi dalje rasprava u ime kluba IDS-a, kolega zastupnik Damir Kajin. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Neću puno o vanjskom dugu, možda malo kasnije, niti o dugu uopće države. I mi ćemo podržati ovaj zajam, ali moram priznati teškog srca. Bez obzira što je gospodin Marić spominjao tih 200 milijuna eura 15 godina rok otplate, 2% kamate. Netko će reći da je to idealno poklonjen novac, ali čut ćete koji su uvjeti ovoga zajma. Prvo na strani trećoj ovoga prijedloga prijedloga zakona govori se sljedeće, citiram: "da u Republici Hrvatskoj također postoji suradnja između IBRD-a i MMF-a u nekoliko područja kao što su upravljanje javnim rashodima, reforma mirovina" na to stavljam naglasak "sektor zdravstva i socijalne skrbi, te tržište rada. Navedene aktivnosti koje su uzajamno nadopunjuju i usko se koordiniraju sa Europskom komisijom koja uvažava sposobnost IBRD-a da Republici Hrvatskoj ponudi savjet o politici, strukturnim i institucionalnim reformama. A što to gospodo kada govorimo o tim reformama konkretno znači? Znači u planu je podizanje dobne granice za odlazak u mirovinu. To je broj jedan. Smanjenje povlaštenih mirovina i povećanje izdvajanja za drugi stup. Istina, ovaj zajam između ostalog opet citiram ovaj dokumenat znači kao što se ovdje govori da ova strategija predviđa četverogodišnji program zajmova Republici Hrvatskoj u visini od jedne do jedne zarez četiri milijardi USA dolara kao osnovni scenarij. Visina ukupnog kreditiranja banke ovisit će prvenstveno o potrebama i interesima Vlade Republike Hrvatske, te sposobnosti apsorpcije sredstava. Ovaj scenarij obuhvaća zajmove za financiranje projekta za provedbu projekta iz sektora prometa, energetike, obrazovanja, zaštite okoliša, prilagodbe klimatskim promjenama, te projekata u zdravstvu, pravosuđa, te analitičku potporu specijalizirana izvješća i analitičke studije koji će prethoditi projektima i definirati prioritete i potrebne reforme posebice na području javnih rashoda upravljanja ulagačko okruženje, klimatskih promjena etc. etc. Na strani 5. ovog dokumenta to su ovi uvjeti koje sam malo prije spominjao. Znači, zajmoprimac Republika Hrvatska, zajmodavac Međunarodna banka za obnovu i razvoj. Iznos zajma 200 Namjena jače upravljanje javnim financijama, otpornost socijalnog sektora, te povećanje učinkovitosti i stabilnosti financijskog sektora, rok otplate 15,5 godina, šestomjesečni libor za euro uvećan za fiksnu kamatnu mrežu, dospijeće kamate polugodišnja, 15. svibanj, odnosno 15. studeni. Dospijeće glavnice 15. svibnja 2025. godine. Početna naknada iznosi 0,25% iznosa glavnice zajma. Isplaćuje se najkasnije 60 dana nakon stupanja zajma na snagu itd. Na strani 12. ovoga dokumenta gospodo govori se da zajmoprimac je a) citiram: "donio odluku o zamrzavanju zapošljavanja u javnom sektoru". To je broj jedan. Kroz revidirane kolektivne ugovore je smanjio plaće u državnoj i javnoj službi za 6% u 2009. i/ili zadržao plaće na zamrznutoj razini u Nacrtu zakona o proračunu za razdoblje 2010. do 2012. godine. I to neka svi u Hrvatskoj znaju da su plaće zamrznute u javnom sektoru dvije godine. Zajmoprimac je zamrznuo indeksiranje mirovina u 2010. godini i smanjio za 10% povlaštene mirovine koje se odnose na članove Vlade, saborske zastupnike i suce Ustavnog suda kroz donošenje Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke itd. Zajmoprimac je pod tri u 2009. godini racionalizirao potrošnju za program javnih ulaganja na način da je Sabor tri puta revidirao Zakon o proračunu za 2010., te je u saborsku proceduru uputio Nacrt zakona o proračunu za razdoblje 2010./2012. koji sadrži odredbe kojim se i nadalje racionalizira potrošnja potrošnja za program javnih ulaganja. Pod četiri. Zajmoprimac je povećao participaciju i premiju za dopunsko zdravstveno osiguranje, smanjio troškove bolovanja i lijekova, te proširio plaćanje zdravstvenog doprinosa na mirovine u skladu itd. Zajmoprimac je u Nacrtu zakona u proračunu za 2009. do 2012. koji je upućen u saborsku proceduru osigurao osiguravajuća sredstva kojima će pokriti predviđeno povećanje broja novih tražitelja naknade za nezaposlene i tražitelja socijalne pomoći. Znači sve se predviđa u kom pravcu će zemlja ići i normalno zajmoprimac je uveo zadovoljavajuću među šta je to, genecijsku suradnju. Valjda generacijsku suradnju radi spremnosti za financijsku krizu i upravljanje krize. To što piše, to je jednostavno greška. kroz potpisivanje memoranduma o razumijevanju između ministra financija Hrvatske narodne banke i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Znači, ovdje se gospodo vidi u ovom dokumentu da je Hrvatska jedan dobar dio svog suvereniteta prenijela na davatelje zajmova. Sve ovo za jednu i pol milijardu kuna ili tričavih 200 milijuna eura. Pitanje glasi što nama ostaje gospodo od hrvatskog suvereniteta ako nam međunarodni forumi pišu koji diskreditiraju jasno, jer od njih na neki način živimo zakone. Tko je ugrozio taj suverenitet da se prodajemo za tričavih 200 milijuna eura. Što će biti sutra? Tko je za to zaslužan? Sanader da, ali sad sigurno ne on sam. Svi koji su ga okruživali jednako su odgovorni kao i on sam, stoga ova Vlada ja mislim da nas doista gura u provaliju. Sanadera više nema, ostaje nova Vlada. E sad, hoće li netko preuzeti odgovornost za ove prilike i hoće li netko za ove prilike u ovoj zemlji odgovarati. Međutim, ono što mene sigurno najviše zanima kada govorimo o ovom zajmu o tričavih 200 milijuna eura ili milijardu i pol kuna je reforma ili nagovještaj reforme, mirovinske reforme. E sad, hoće li žene gospodo raditi do 65 odnosno možda 67 godine? Hoće li raditi muškarci do 67, odnosno možda 70-te godine. direktno ovaj sporazum ne govori, ali indirektno tu reformu navješćuje. Međutim, ajde idemo sad i o tome tko je odgovoran za raspad ovoga našega financijskog sustava da na jednog umirovljenika imamo pardon, da na jednog Istra ne, onaj ne, ne znam tko da? Ali opet je netko za to odgovoran. Mi smo uništili industriju, u turizmu prošle godine smo ostvarili prihod od milijardu eura manje nego godinu dana ranije. Privatizirali što smo mogli to jesmo. Obrt nam je pred izdisajem. Prije je moj prethodnik iz kluba SDP-a govorio o vanjskom dugu od 43 milijarde eura i uskoro što ja znam što ćemo i kako ćemo naprosto dalje? 2010. treba vratiti 10 milijardi eura. Ok, ja bih rekao čak ni to nije problem, ali je problem znate u čemu? Tko će u ovoj zemlji osiguravati devize, to je problem. Kako ćemo mi osiguravati devize? Mi možemo vrlo jednostavno, ne znam javnom sektoru smanjiti plaće 5 ili 10%, ali što nam to pomaže? Ništa, ako nemamo i ne ostvarujemo devize. A devize ostvarujemo izvozom koji prošle godine nije bio veći od 10 milijardi eura. Kada dobijemo konačne podatke to ćemo vidjeti. Možemo se dodatno zaduživati za 3,4 do 5 milijardi eura na godišnjoj razini. Od turizma imat ćemo prihod od 6 do 7 milijardi eura znači u devizama. Devizne doznake možda 1 milijarda eura, ali to je svega 22 do 23 milijarde eura. A s druge strane potrebno nam je 10 milijardi eura za financiranje vanjskog duga ukoliko istog ne prolongiramo i trebamo osigurati najmanje 21, 22 milijarde dolara dolara za financiranje uvoza. Znači, mi imamo jedan ogroman problem. Nama fali u ovom trenutku negdje oko 5 milijardi eura u u devizama i to ćemo prije ili kasnije naprosto osjetiti. Utoliko za kraj jasno je da će klub IDS-a dignuti ruku za ovaj zajam, ali isto tako željeli smo upozoriti, ne toliko na modalitete vanjske zaduženosti Republike Hrvatske, servisiranje tog vanjskog duga nego upravo na ono što ovaj zajam između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj znači ili nama kao građanima nosi. Znači zamrzavanje plaće u javnom sektoru u najmanje 2 godine. To je ona teza o kojoj sam govorio jutros da će za 5 godina plaće nama biti svima, pogotovo u javnom sektoru, za najmanje 20, 30% manje no što su danas. pogoršanje uvjeta za odlazak u mirovinu. Jednom riječju živjet će se teže, a ne lakše. Evo to je ja mislim jedna potrebna nadopuna da bi se moglo glasati i shvatiti za što mi u ovom trenutku dižemo ruke. Imamo 2 prijave ispravaka navoda. Najprije uvaženi kolega Rošin, izvolite. **Rošin, Jerko (HDZ)** Gospodine predsjedavajući ja bih ispravio navod koji je kolega Kajin rekao da se prodajemo za trićavih 200 tisuća eura, odnosno zaokruženo milijardu i pol kuna. Ja mislim da se uopće ne prodajemo prema tome ta je konstatacija besmislena, ali koristim prigodu da ga pitam za koje novce misli da smo vrijedni? On misli da smo na tržištu samo da nismo postigli pravu cijenu. Jer ja se držim onoga što je predsjednik Tuđman nekad rekao da ne

Zaista je netočan navod gospodina Kajina kad kaže da se prodajemo za trićavih 200 milijuna eura. To mene kao Hrvaticu, isto tako i kao zastupnicu u Hrvatskom saboru, ali doista boli, boli utoliko što umjesto da kažemo hvala Vladi RH koja je napravila takav program koji je dobio pozitivno, odnosno zeleno svjetlo kod Međunarodne banke za obnovu i razvitak hvala za sve napore koje smo učinili mi izlazimo sa ovakvim porukama. To nam ne treba jer to zaista, opet ću reći, boli. Hvala vam lijepa. **Friščić,

je pristojno u svakom slučaju reći hvala nekome kad ti daje podršku, to je definitivno. Međutim, govoriti hvala za temeljem iracionalnih rezultata, zajam od, da je ovaj zajam potvrda dobre gospodarske politike Vlade RH. Ako je Ako je dobra gospodarska politika koja je rezultirala sa padom BDP-a od 6%, ako je dobra gospodarska politika u kojoj je u 2009. godini svaki 9 zaposleni ostao bez posla, ako je dobra gospodarska politika koja je rezultirala sa unutarnjom nelikvidnošću od 26 milijardi kuna i ak je dobra gospodarska politika koja je proizvela 86 tisuća zaposlenih koji rade, a ne dobivaju plaću mislim da je na granici sa realnošću da ne upotrijebim drugi izraz. Ali u svakom slučaju želim vrlo jasno reći odmah na početku prije rasprave da ćemo mi u klubu HNS-a podržati ovaj prijedlog zakona iz nekoliko razloga. Sasvim sigurno jedan od tih razloga je vrijednost ili bolje rečeno kamata kamata na ova sredstva. Pri tome moramo izraziti žaljenje što jer naime svako zaduživanje je dobro ako to zaduživanje rezultira novom vrijednošću. Ovdje nisam siguran da li će rezultirati sa novom vrijednošću, ali vrlo vjerojatno budući da je programski, vrlo vjerojatno će rezultirati sa efikasnijom upravom, efikasnije upravljanje u fiskalnom, socijalnom i financijskom sektoru. Zašto to nemamo danas i zašto nam sad treba ovaj zajam kao nadogradnja? To je otvoreno pitanje, ali ponavljam mi u klubu HNS-a sigurno bi bili daleko zadovoljniji da je to, da to nije programski nego da je projektni zajam. Zajam koji ima šanse stvoriti novu vrijednost a ne zajam koji će financirati nešto što nitko do sada nije uradio i nije napravio. Naime, već je rečeno ja želim ponovno ponoviti, a to je da je namjena ovog zajma jačanje upravljanja u javnim financijama, to znači da će se usredotočiti na daljnje jačanje upravljanja javnim financijama i na jačanje sustava javne nabave. Ponavljam upravljanje javnim financijama i jačanje sustava javne nabave. Mislim da o javnoj nabavi nema potrebe trošiti više ustvari posljedicama našeg način vođenja javne nabave ne treba govoriti, ali da je to povezano i sa sustavom upravljanja javnim financijama to je svakome jasno bez obzira s kojih pretpostavka ide, kojim postocima pojedinih elemenata učestvuje u procjeni tih pretpostavki. Drugo, jačanje otpornosti socijalnog sektora, to znači da obuhvaća program reformi koji će se usredotočiti na tri skupine reformi. Zaštita radnih skupina definitivno nužno i potrebnO, šteta je što nam za takvu namjenu potreban zajam, jer da imamo kvalitetniju gospodarsku politiku onda bi vrlo vjerojatno ne bi trebalo za takvu namjenu jedan takav zajam. Poboljšanje financijske održivosti zdravstvenog sustava, vjerujem da će ministra Milinovića to posebno veseliti i radovati da nadogradi njegov uspješan sustav zdravstvene reforme. Poboljšanje kratkoročne dugoročne mirovinskog sustava, definitivno nešto čega smo svi svjesni. Ako ništa drugo s obzirom na brojku ili učešće ili bolje rečeno odnos između broja zaposlenih i broja broja zaposlenih i broja umirovljenika. Ono što me posebno što nas posebno raduje nas u klubu Hrvatske narodne stranke, a to je da se ustrojava kontrolni mehanizam jer u mnogim dobrim projektima upravo zbog nedostatka efikasnog i korisnog. Imali smo kontrolne mehanizme, međutim pitanje koliko su bili uspješni. Da su bili uspješni mislim da onda danas Remetinec pretijesan i da naši novinari bi se bavili sasvim drugim temama nego kojima se bave u posebno u posljednjih 6 mjeseci. A to je članak 3. ugovora koji govori da će zajmoprimac i banka će se vremena na vrijeme na zahtjev bilo koje od stranaka razmjenjivati mišljenja o makroekonomskom okviru zajmoprimca i napretku postignutom u provedbi programa. To je dobro. Kada nismo u stanju sami, dobro je da imamo nekoga. A logika govori da onaj tko daje novac da to i kontrolira. Drugo, "Prije svake takve razmjene mišljenja zajmoprimac će banci predati izvješće o napretku ostvarenom u provedbi programa radi pregleda i davanja komentara onoliko opsežno koliko to banka bude razumno i tražila". I to je dobro i svima nama korisno i vjerujem da i nama ovdje u Hrvatskom saboru, budući da mi tu mogućnost rijetko kada imamo prilike i dobiti a posebno o nekim segmentima i raspravljati, kada govorimo o poslovanju javnih poduzeća, posebno. I c, "Ne ograničavajući odredbe iz stavka a i b ovog odjeljka, zajmoprimac će bez odlaganja obavijestiti banku o bilo kojoj situaciji koja bi u znatnoj mjeri djelovala suprotno ciljevima programa." Mislim da ove tri obveze iz ovog članka 3. ugovora daju daju nagovještaj da će ova sredstva biti utrošena za namjenu za koja su podignuta. Ponavljamo, šteta što ova sredstva nemaju projektni karakter što su programska i nadamo se da će efekat tih sredstava biti povezan i sa mjerama koje se poduzimaju u smislu jačanja gospodarstva u smislu svih mjera koje daju nagovještaj mogućeg stvaranja uvjeta za moguću dodanu vrijednost, jer isključivo temeljem rasta dodane vrijednosti mi kao država i društvo imamo šanse i možemo ući u Europu kao ravnopravni partner. I vjerujem da ćemo ove godine koje su pred nama do ulaska u Europsku uniju uspjeti iskoristiti. I na kraju još jedanput mi u klubu Hrvatske narodne stranke podržat ćemo ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. Iscrpili smo prijave u ime klubova, prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi se prijavio uvaženi kolega Ante Kulušić. Hvala vam ne svih po klubovima, pogotovo kolege Kajina ispada da smo ovih 200 milijuna eura dobili bespovratno da to ne bi valjalo jer bi to po njemu bilo malo. U uvjetima kada je svjetski kapital teško dostupan Republika Hrvatska je zahvaljujući dobrim i kontinuiranim mjerama fiskalne politike usmjerenim jačanju financijske discipline i stabilnom proračunu uspjela potpisati ugovor o zajmu sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj. Uvjeti zajma su izuzetno povoljni. Riječ je o 200 milijuna eura kao što je do sada nekoliko puta kazano, dobivenih na 15,5 godina uz kamatnu stopu od 2%, s kojim smo dobrim aktivnostima davati negativan predznak, ali kada govorimo o ovom zajmu za negativno nema prostora. Ovaj zajam je dobra potvrda dobrog rada Vlade, potvrda da se na kvalitetan način nosimo sa krizom velikih razmjera, potvrda da Vlada zna točno kako i gdje ide, a to je oporavak jačanja gospodarstva očuvanje radnih mjesta i smanjivanje nezaposlenosti. Program koji se podupire ovim zakonom prepoznate su aktivnosti na kojima se dobro radi, te je međunarodna banka spremna dalje ulagati za nastavak pokrenutih reformi. U prvom redu riječ je o daljnjem jačanju sustava javne nabave i upravljanja javnim financijama, poboljšanju zdravstvenog i mirovinskog sustava, zaštiti ranjivih skupina stanovništva. Na prigovore kako je riječ o dodatnim zaduživanjima moram odgovoriti da su ovo pozitivni primjeri zaduživanja kojima se financiraju znatno nepovoljniji zajmovi iz prošlosti iz 2000. odnosno nakon i prije te godine. Pozitivni učinci zajma su neupitni, posebno sa aspekta sektora kojim je namijenjen, te možemo biti zadovoljni dobrom pozicijom na financijskom tržištu koju Republika Hrvatska ima. Na ovaj ugovor o zajmu gledam pozitivno i podržavam njegovo potvrđivanje. Hvala. Hvala lijepo. I sljedeća prijava je prijava uvaženog kolege Davora Huška. Izvolite kolega Huška. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Već je evo rečeno da je Međunarodna banka za obnovu i razvoj za Republiku Hrvatsku najvažnija međunarodna financijska institucija koja kontinuirano, svestrano podupire ekonomsko-socijalni razvitak i reforme na putu prema tržišnoj ekonomiji. Od ratnih vremena kada našoj zemlji baš nisu bili dostupni drugi izvori financiranja, bolje rečeno bili su zatvoreni pa do danas značajan izvor financiranja upravo je Međunarodna banka za obnovu i razvoj. prilagođavala se kroz vrijeme potrebama obnove, izgradnje infrastrukture, strukturnih prilagodbi i razvitka Republike Hrvatske. Od kako je Hrvatska postala članicom Svjetske banke u čijoj grupaciji je i Međunarodna banka za obnovu i razvoj 25. veljače 1993. godine banka Hrvatskoj aktivno pruža financijsku i tehničku pomoć, savjete i analitičke usluge. IBRD je Hrvatskoj odobrio 45 zajmova vrijednosti gotovo 2 milijarde eura te 51 darovnicu u vrijednosti od 72 milijuna američkih dolara. Prema iznosu odobrenih zajmova i pruženoj tehničkoj pomoći Međunarodna banka za obnovu i razvoj predstavlja najznačajniji izvor strane financijske potpore koja pridonosi ukupnom razvoju Republike Hrvatske. Posebno je bitno istaći sredstva koja su dolazila u našu zemlju poslije Domovinskog rata, poslije vojno redarstvenih akcija "Bljesak" na području zapadne Slavonije, nakon mirne reintegracije Vukovara na području gdje su se slijevala sredstva Svjetske banke a korištena su kao bespovratna sredstva za jedinice lokalne samouprave za potrebe elektrifikacije, obnove električne mreže, za obnovu dječjih vrtića, za obnovu domova starih, evo na kraju i bespovratne poticaje u gospodarstvu. Pa tako primjerice sedam poduzetnika sa područja od kuda ja dolazim Pakraca i Lipika u protekloj godini koriste gotovo 7 milijuna kuna bespovratne pomoći Svjetske banke za ubrzani gospodarski razvoj. Naša Vlada donijela je odluku o pokretanju postupka za sklapanje još jednog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o kojem danas ovdje raspravljamo a kad govorimo o ova tri bitna cilja koja se žele postići ovim kreditom, zajmom mislim da je najznačajniji upravo ovaj drugi koji govori o jačanju otpornosti socijalnog sektora gdje su obuhvaćeni programi reformi usredotočeni na tri skupine reformi, znači zaštita ranjivih skupina, skupine koje imaju prava na socijalna primanja, primanja, drugo je poboljšanje financijske održivosti zdravstvenog sustava što slažem se s kolegom iz HNS-a zasigurno da će pripomoći daljnjoj provedbi uspješne reforme zdravstvenog sustava i ministru Milinoviću. I na kraju poboljšanje kratkoročne i dugoročne održivosti mirovinskog sustava što bi trebalo značiti da neće biti problema sa isplatama mirovina i povratom duga umirovljenicima tijekom 2010. godine. Ovaj zajam je pod posebno dobrim uvjetima osiguran. Znači radi se o 200 tisuća eura na 15,5 godina uz kamatnu stopu oko 2% i moramo se složiti svi bez obzira što kritike dolaze sa druge strane sabornice da u ovakvim vremenima osigurati ovakav jedan povoljan zajam koji dolazi iz inozemstva, znači ne diramo kreditne potencijale u Republici Hrvatskoj, ostavljamo ih poduzetnicima, gospodarstvenicima, znači zajam dolazi iz inozemstva, treba ga prihvatiti i daj Bože da ovakvih zajmova bude i u narednim vremenima pod ovako povoljnim uvjetima. Čestitam djelatnicima Ministarstva financija i Vladi Republike Hrvatske na odličnim uvjetima zajma koji dolazi u proljeće ove godine u našu zemlju. Hvala. lijepo. Iscrpili smo sve prijave za raspravu. Hvala državnom tajniku. On nema potrebu za dodatno obraćanje. Time zaključujem ovu točku. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.